Odgovor na repliku.

Hvala

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 118 za,

Sljedeća točka na dnevnom redu su: - Izbori, imenovanja i razrješenja; Molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Antu Sanadera da obrazloži prijedlog Odluke. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Na temelju članka 105. stavka 1. podstavka 1. i 3., članka 161. i stavka 1., članka 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslova Hrvatskog sabora podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednicu Grozdana Perić, za potpredsjednika Davor Bernardić, za članove Tomislav Ćorić, Branko Hrg, Domagoj Ivan Milošević, Dražen Milinković, Robert Janković, Ivana Ninčević Lesandrić, Branko Grčić, Gordan Maras, Boris Lalovac, Božica Makar i Ivan Lovrinović. **Petrov, Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za izbor predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. Molim uključite se. Glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je sa 111 glasova za, 6 suzdržanih i 1 zastupnikom protiv donesena odluka kako ju je predložio Odbor. Molio bih predsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove za sljedeću odluku. U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednika Arsen Bauk, za potpredsjednicu Marija Jelkovac, za članove Marko Šimić, Željko Raguž, Ivan Šipić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog dluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora. Molim uključite. Glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 112 za, 4 suzdržana i 2 protiv donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molio bih sljedeći prijedlog odluke. **Sanader, Ante (HDZ)** U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednika Goran Marić, za potpredsjednika Nenad Stazić, za članove Andrija Mikulić, Irena Petrijevčanin Vuksanović, andro Krstulović Opara, Kažimil Varda, Veljko Kajtazi, Hrvoje Runtić, Damir Tomić, Darko Parić, Bojan Glavašević Božo (MOST)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje pPrijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Molim glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je sa 111 glasova za, 5 suzdržanih i 2 protiv donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molim predsjednika Odbora za sljedeći prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Predlažu se za predsjednika Tulio Demetlika, za potpredsjednika Vladimir Bilek, za članove Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Branko Hrg, Tomislav Klarić, Mato Franković, Tomislav Panenić, Damir Mateljan, Marko Vešligaj, Ivan Klarin i Milorad Batinić. **Petrov, Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Molim uključite se. Glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je većinom glasova 109 za, 6 suzdržanih i 2 protiv zastupnika donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molim predsjednika odbora za prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Predlaže se da se razriješe članovi Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora Damir Felak, Josip Križanić i Tomislav Klarić. A da se za članove Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora predlože Ljubica Maksimčuk, Anđelko Stričak, Miro Totgergeli, Vlatko Kopić i Željka Josić. **Petrov, Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Molim glasujte. je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 118 za, jednim suzdržanim i tri protiv donešena odluka kako ju je predložio odbor. Molim predsjednika odbora za slijedeći prijedlog odluke o razrješenju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. **Sanader, Ante (HDZ)** Odbor predlaže da se razriješi predstojnica Ureda predsjednika Hrvatskog sabora gospođa Antonija Rimac Gelo. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove za razrješenje predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Molim glasujte. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je većinom glasova 115 za, 2 suzdržana i niti jedan protiv donijeta odluka kako ju je preložio odbor. Molim predsjednika odbora za slijedeći prijedlog odluke. **Sanader, Ante (HDZ)** Odbor predlaže da se za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskog sabora imenuje Petra Mandić. **Petrov, Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Molim uključite se, glasujemo.

Utvrđujem da je većinom glasova 108 za, 6 suzdržanih i 1 protiv zastupnik donijeta odluka kako ju je predložio odbor o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Dragi kolege zastupnice i zastupnici nastavak sjednice je sutra u 11 sati s točkom dva današnjeg dnevnog reda o HRT-u. Molim predsjednike radnih tijela da do početka sutrašnje sjednice rasprave točke iz njihove nadležnosti kako bi sutra mogli nesmetano raditi. Hvala.